Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка:

2017 г. При продължителност на разискванията по Проекта на решение, предвидени в програмата, предвиденият в Програмата парламентарен контрол ще започне след приключване на разискванията, ако това се случи след 11,00 ч. Иначе контролът започва в 11,00 ч.

Предложението е прието. Преди да дам думата за изявление от името на парламентарните групи на „Обединени патриоти“ и „Движение за права и свободи“ още едно процедурно предложение: Във връзка с приетото предложение за включване на нова точка в програмата, предлагам да бъде допуснат в залата предложеният кандидат за министър на здравеопазването господин Кирил Ананиев. Моля, гласувайте. Гласували

гласувайте. Гласували 191 народни представители: за 186, против 4, въздържал се 1. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Вчера и онзи ден гледахме най-важните закони за следващата година – бюджетите на Република господин Борисов отсъстваше. Днес правим ремонт в кабинета по негово предложение. Имаме въпроси към него. Какво наложи тази смяна? Господин Борисов отново отсъства. Като министър-председател него го няма тук, на този стол. Моля да бъде поканен, да бъде задължен да присъства в Народното събрание. Какви други по-важни задължения има министър-председателят от това да присъства тук, когато предлага нов министър, когато министърът на здравеопазването си е подал оставката, когато Народното събрание има въпроси с този ремонт на кабинета?

Благодаря, господин Председател. Дами и господа министри, дами и господа народни представители, няма как да не отбележим днес историческата дата 10 ноември. Всяка година на тази дата чета най-различни коментари, обикновено написани от хора, които нито са преживели събитията, нито знаят точно какво е станало, но пишат смело. Обикновено на тази дата се прави равносметка какво сме постигнали за 27 години преход. Тъй като съм преживял някои от тези събития, ще кажа първо няколко думи в личен план – как посрещнах 10 ноември. Работех в Националния музей на българската литература и още на обяд научих, че Тодор Живков е подал оставка – от една колежка от неформалните сдружения, която работеше в пресата. Отидох в моето учреждение и казах на партийната секретарка: „Честито, имате нов генерален секретар!“. Аз, обикновеният, редови гражданин, не партиец съобщих на партийната си секретарка, че има нов генерален секретар. Но вече бях написал статията „Правова държава ли е България?“, която беше излъчена през лятото на 1989 г. по „Свободна Европа“. Защото, представете си, в тогавашната Конституция открих, че няма текст, по който се освобождава държавния глава. През 1971 г. бяха направили Конституция и въведоха фигурата „държавен глава“. Обаче Конституцията не можеше да бъде достъпна за всеки, както сега, Когато я намерих и прочетох, че не може да се освободи държавният глава, бях толкова впечатлен, че написах тази статия.

още един спомен, защото той е знаков – през личното, през частното правим пътека към общото. На 18 ноември, когато беше огромният голям митинг, от който всяка година във вестниците се появяват снимки с Радой Ралин, Анжел Вагенщайн и други на стълбите пред „Св. Александър Невски“, няколко дни преди този митинг аз и някои мои колеги от неформални сдружения, литературни кръгове, дружества за права на човека и така нататък се събрахме, къде? – Бяхме поканени в апартамента на Анжел Вагенщайн.

От този спомен можете да си направите извода кой е манипулирал, дирижирал и режисирал всичко това, което се наричаше после „народно вълнение“ или емоцията на митингите на митингите по това време в София. На кръглата маса си спомняме, че вождовете на СДС тогава – Петко Симеонов и Желю Желев, се похвалиха, че са отбили, така се изразиха: „отбихме исканията на комунистите да говорим по икономически теми“. Представяте ли си какъв наивизъм или какво съглашателство, може би комбинация от двете – „отбихме икономическите теми“?! Тоест ще говорим за петолъчките – още ги сваляме, ще говорим за деполитизация, ще говорим за демонтаж на тоталитарната система, такъв беше изразът. Наскоро чух тук от колеги от една парламентарна група, че искат да правят демонтаж на правителството и на националистите. Внимавайте, колеги, защото при демонтажа може да рухне цялата конструкция и да ни затрупа! Така стана с демонтажа на тоталитарната система. Така я демонтирахме, че тя се срути и затрупа всички и заедно с мръсната вода изхвърлихме и бебето. Имаше добри неща при социализма, имаше добре работеща здравна система – сега ще говорим за нея, имаше образователна система и други социални придобивки. Нямаше свобода на словото, нямаше редица други също така положителни неща, които сега ги има – политически плурализъм и прочие, както и, разбира се, свободата да се пътува зад граница. Но сега тези свободи са свързани с финансовите възможности на народа. Повечето хора просто нямат финансова възможност да използват свободата си да пътуват зад граница. Така че пълно щастие няма. Въпросът е, че ние трябваше да направим анализа на това, което се случи през тези 27 години. Все още го чакам този анализ, той още не се е появил – спокоен, обективен, умерен и истински анализ на това, което стана. Грешките, които направихме през този преход, защото в този преход ни беше внушено отвън, че трябва всичко да се приватизира и държавата е лош стопанин. Тези думи ги чувахме непрекъснато. Сега, в в това управление правим така да се види, че държавата може да бъде и добър стопанин, само че няма как шест месеца управление на „Патриоти“ и ГЕРБ да заместят, да изтрият грешките на 27 години преход. И 28 да са, няма значение. Във всеки случай е много време, през което не само грешки, но и умишлено водене на България към разруха и ощетяване го имаше най-вече под натиск отвън и с помощта отвътре. Както знаете, крепостите винаги стават с предаване отвътре. Но натискът беше външен. И на 10 ноември властта у нас беше сменена под натиска на чужди посланици, и сега, в момента, чужди посланици ни казват какво да правим, карат ни се от телевизионния екран, размахват пръст или идват тук да ни кажат кой енергиен проект да правим или да не правим. Така че една от първите грешки на прехода, която може би трябва да поправим, е да не слушаме толкова много чужди посланици. Нашата роля в кабинета е точно такава – на „Патриотите“, да влияем в тази посока. Не успяхме да вземем толкова голямо мнозинство, че да го наложим изведнъж, но влияем в тази посока. Мисля, че имаме положително влияние в това отношение – да бъдем по-самостоятелни в нашето мислене, тъй като България си пати винаги от влияние отвън. Наскоро пак обсъждахме изказване на чуждо външно министерство, което предизвика възмущение. Бих искал всяко едно изказване, което засяга българското национално достойнство, да предизвика такава реакция. Тогава ще бъдем наистина държава за уважение. През тези 27 години беше наложен преход и ни казаха, че трябва да приватизираме всичко, без оглед на цената и сега, след 27 години, стигаме до решението, преди броени дни Политическият съвет на управляващата коалиция взе решение да направи екип от специалисти юристи, които да изработят специален закон или поправки в законите до сега, които да дадат възможност да се направи ревизия на приватизацията, защото без тази ревизия ние няма как да направим извода, че сме сгрешили, а тази ревизия ще покаже това. Няма как, не може другояче, тъй като не сме забравили как Националната авиокомпания „Балкан“ беше продадена на цената на един джип – 150 хил. долара. Писал съм десетки статии, занимавал съм се с темата. Не само аз и други хора до ден днешен си спомнят тази най-христоматийна илюстрация на грабителска приватизация. Има и други много големи примери. Има и големи металургични комбинати за един лев продадени и други, и други, и други. Всичко това се натрупа в съзнанието на българите, като престъпление, за което няма наказание. Сега управляващата коалиция – ГЕРБ и „Обединени патриоти“, стигат до извода, че трябва да има санкции за тази приватизация. Тогава ще се види откъде тръгва корупцията, как се е разиграла и как се е използвала през годините, от кого се е използвала – дали от партии, които съществуват от 2005, от 2007 г., много преди да започне приватизацията, или от партии, които съществуват доста преди това. Тук включвам и тази формация, която през 1990 г. тръгна с такава надежда – „Съюзът на демократичните сили“. За съжаление, от нея не остана нищо и тя не успя да намери своята идеологическа база – да стъпи на консерватизъм, патриотизъм, национално отговорна политика и да започне да води страната в тази посока. Не се получи и затова историята повика на сцената партии, които са патриотични или десноцентристки, които нямат участие в приватизацията, които сега се стараят да поправят тези грешки. Пак ще повторя и ще обобщя с това. За шест месеца или дори за шест години няма как да се поправят грешките и престъпленията, направени през 27 години. Затова нека да бъдем нека да бъдем по-спокойни и обективни, когато оценяваме едно управление. Нека и в днешните дебати, които сега ще започнем във връзка с новия министър, да бъдем наясно, че така спортът „хулене“, заради самото „хулене“, доведе до това днес да отчитаме, че този преход е неуспешен. Да се поучим от тези грешки, защото следващите 27 години, просто биологически няма да ни дадат възможност да бъдем отново на сцената и да ги повтаряме тези неща. Нека сега да поправим грешките, които извършихме ние, за да може поколенията след нас – синовете и внуците ни,

Днес е петък – 10 ноември, да отчетем годишнина от началото на промяната в България. Независимо от опитите да се неглижира, забрави или подцени 10 ноември остава символна дата в българския демократичен календар като начало на демокрацията, върховенството на закона, пазарната икономика, спазването на човешките права. Формалното осъждане на комунистическия режим, престъпленията на комунистическия режим, включително и възродителния процес не е достатъчно. Свидетели сме как все още неразбрани, неосъзнати и неосъдени остават недопустими прояви на една античовешка идеология, дори в тази зала, особено в това Народно събрание. Независимо от опитите за преоценка и пренаписване събитията, които символизират 10 ноември 1989 г., пряка последица от други събития, родили големия протест. Това са събития, свързани с така наречения „възродителен процес“, така наречената „голяма екскурзия“, прокудила от родината близо половин милион български граждани. Насилствената смяна на имената на български граждани, частично през 70-те и 80-те години на миналия век, достигна своя връх през 1984 – 1984 – 1985 г., със смяната на имената на всички етнически турци, включително и на починалите. Възродителният процес е най-мащабното престъпление на етническа основа в българската история. ноември има пряка връзка с майските събития през 1989 г., с мирни протести в защита на изконните човешки права, окървавени от властта, с яростен опит да се самосъхрани. Веднага и след насилствената промяна на имената, започват и протестите на българските турци и мюсюлмани в защита на правото на име, език, самоопределение, свобода на вероизповедание. Тези протести не остават незабелязани от прогресивната и демократична Европа, от цялото прогресивно човечество. Както и най-голямото принудително изселване след Втората световна война в мирно време, при което стотици хиляди са изгонени, принудени да изоставят поминък, роден дом и родина. ноември има пряка връзка и с Конференцията по човешките измерения в Париж в края на май 1989 г. До тази Конференция е изпратена Декларация от нашия почетен председател д-р Ахмед Доган, написана в затвора и изнесена нелегално. Още на тази Конференция, а после и в Копенхаген през 1990 г. се подчертава, че спазването на правата и свободите, и върховенството на закона е основата на демокрацията. Независимо, че промените не настъпват веднага – 10 ноември 1989 г. е предпоставка и условие за последвалите демократични промени в страната. Началото е белязано с отмяната на прословутия чл. 1 от Конституцията на Народна Република България, освобождаването на политическите затворници, с връщането на имената и регистрацията на „Движението за права и свободи“. Още в началото ДПС каза: „Не на реваншизма!“, и оттогава работи неотклонно и последователно за заедност, за единна гражданска нация. ДПС беше и остава гарант за мира и стабилността в страната. С този исторически период се свързва конкретно историческо понятие – „български етнически модел“. Този модел като вдъхновение, идеология, философия и създаване принадлежи на д-р Ахмед Доган и е неразривно свързан с „Движението за права и свободи“, въплътен в основните документи на нашата партия. Политическата матрица на българския модел за решаването на етнически проблеми предполага реална интеграция, а не автономия. Българският модел включва понятия като мир, баланс, толерантност, диалог, съгласие, равнопоставеност и партньорство. Моделът се основава на уважение и респект към правата на всеки български гражданин, към правата на малцинствата в страната. Този модел превърна България в пример за успешно решаване на междуетнически конфликти в началото на демокрацията, за разлика от много наши съседни държави, и то в регион, определян често като „буре с барут“. Българския модел трябваше и успя в началото с по-бързи темпове, през последните години все по-изоставащо, да осигури възможността в България, в мирна обстановка да се развият процесите по демократизация чрез многопартийна система, гарантиране на избирателните права на всички български граждани, в защита на правата и свободите, правото на майчин език и правото на вероизповедание. В основата на българския етнически модел стои разбирането за нацията като съвкупност от всички граждани на държавата, независимо от етнически и религиозни различия. Нацията се явява съвкупност от хора, обединени от волята за общ суверенитет. Българският етнически модел е изключително постижение, като се имат предвид особеностите на балканския национализъм. Без етническа и верска толерантност не може да се осъществи интеграция на етнически и религиозни общности в гражданско общество. Българският етнически модел не е даденост, нещо гарантирано. Този модел се нуждае от препотвърждение и своята реализация в пълна степен, затова е необходим консенсус и изисква толерантно отношение между всички членове на нацията, независимо от произход, религиозна принадлежност и други различия, не на последно място – отказ и категорично отрицание на омразата и агресията. Заедно с българския етнически модел ДПС има и друга заслуга в лицето на своя създател д-р Ахмед Доган. Още в зората на демокрацията формулира историческата мисия на страната да заеме достойно място в европейското семейство. Доктор Ахмед Доган заяви, че пътят на България за членство в Европейския съюз минава през членството в НАТО. Неоспорими са заслугите на ДПС за членството на страната в НАТО и Европейския съюз независимо от познаването или признаването на фактите. Каква е картината днес? Днес вместо достижение на демокрацията наблюдаваме омраза, агресия, разделение и противопоставяне, ерозия на държавността, на стабилността, ерозия на доверието към държавните органи и институции. Свидетели сме на лоши послания от управляващите към обществото и към Европа. Целите на възродителния процес продължават с други методи. Примерите са много. Само няколко: Законът за гражданската регистрация от миналата седмица, изучаването и ползването на майчиния език, и ред други примери има. В каква държава искаме да живеем – с отричането на българския етнически модел, чрез включването на националисти във властта или искаме да живеем в заедност, в държава на националисти, шовинисти, фашисти, държава на омразата, агресията, разделението и противопоставянето, или в държава на обединителния патриотизъм, в духа на заветите на Левски за „Чиста и свята Република, в която всички са равни – и българи, и турци, и евреи“. Ние от ДПС и нашите избиратели имаме ясен и категоричен отговор. Ние сме последователни, за мирен просперитет в нашата родина. Като партия, чувствителна по теми, свързани с човешките права и свободи, с демокрацията и европейското бъдеще на страната, мирът и стабилността в страната и региона, ДПС реагира на всяка заплаха пред демокрацията и стабилността. Не може и да бъде другояче. Нека никой не си прави илюзиите, че поставяйки ДПС в една категория с националистите, фактите ще се променят. ДПС проповядва толерантност и заедност, но остро се противопоставя на рушителите на демокрацията и стабилността в страната. ДПС за тази своя идеология заплаща не малка цена, но няма да се откаже от тези ценности, които я правят евроатлантическа, демократична и национално отговорна партия. ДПС точно днес, при отбелязването на годишнината от 10 ноември, обръща внимание на най-голямата политическа партия в Народното събрание да почерпи поуки от историческите уроци, да не затваря пътя пред своето европейско развитие и да не рискува успеха на европредседателството. За нас европредседателството е важно, но още по-важни са мирът и стабилността, те са условие, без което не можем като граждани, общество и държава. Днешните грешки могат да имат тежки последици за бъдещето на държавата ни. Нежеланието, надявам се, не неспособността да се вслушате в гласа на разума, госпожи и господа от ГЕРБ, да проумеете отговорността, която носите пред бъдещите поколения и да оцените сериозността на ситуацията, скоро ще дадат резултат. Нищо не Ви освобождава от отговорност и никой не може и няма да Ви я отнеме. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от ДПС не можем и няма да бъдем толерантни към националисти, шовинисти, радикалисти, екстремисти и тем Това минира бъдещето на страната. „Те сеят омраза, те сеят разделение и са заплаха за страната, за Европа и за бъдещето.“ Това е цитат от испански политик във връзка с процесите, които се развиват в Испания. ДПС ще продължи да провежда своята политика за запазване на етническия мир, за създаване на стабилност в страната и региона, за сигурност на гражданите и твърдо, и неотклонно ще работим против всичко, което застрашава демокрацията. (Реплики от ГЕРБ: „Времето!“) Уважаеми господин Председател, приключвам. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Днес е петък – 10 ноември, но не е 1989 г. Ако през 1989 г. беше дадено началото на промяната,

за да актуализират програмата за сигурността във връзка и с проведения Консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Именно в тази връзка е моята процедура. Съгласно Правилника на Съвета за национална сигурност там следваше да бъдат и по принцип следва да бъдат министърът на отбраната, който е тук, министърът на вътрешните работи и министърът на външните работи, но те не са на този Съвет. Аз не знам какъв Съвет по национална сигурност се провежда, след като ресорните министри са тук, а господин Борисов отново отсъства. Моля Ви, ако следва да прекъснем за малко заседанието, да си свършат Съвета. Може би още някой банкомат е гръмнал тази нощ, затова правят и този Съвет

Предложението не е прието. От името на парламентарна група искате декларация ли?

ноември е датата, на която не просто се състоя поредният пленум на Централния комитет на а датата, на която беше поставено началото на демократичното развитие на България. Тази дата, както и последвалите събития, са следствие от гигантския политически процес, довел до рухването на държавния социализъм в Източна Европа и до създаването на предпоставки за демократичен преход в държавите от бившата социалистическа общност. България не направи изключение и нямаше как да направи изключение от този преход. И тук всички онези, които смятат, че има връзка между външните и вътрешните политически фактори, довели до промяната, имат своето основание. Българската комунистическа партия, управляващата партия според тогавашната Конституция, беше изправена пред предизвикателството да предприеме промени по посока на демократично развитие на българското общество, по посока на изграждане на многопартийна политическа система, по посока на ревизия на грешките, които бяха допуснати през последните десетилетия на развитието на България и към създаването на предпоставки за преминаване на функционирането на нашата държава на основата на нови конституционни начала и принципи. Задачата беше гигантска. Историческите обстоятелства налагаха бързи, смели и дълбоки решения. комунистическа партия взе поредица от важни решения. Връщам се към историята, за да си припомним фактите. Решението, с което беше създадена Комисия за разследване на деформациите, беше подготвен доклад по решение на Централния комитет на Българската комунистическа партия за разследване на деформациите по времето на прехода и за установяване на фактическото състояние на българската икономика и на външния дълг към ноември 1989 г.,

През месец април беше сменено името на партията от Българска комунистическа на Българска социалистическа партия и Българската социалистическа партия с новата си програма и с диалога, който беше изграден с тогавашната опозиция – Съюз на демократичните сили, създадена в хода на преговорите на кръглата маса, създаде предпоставките за преминаване на България към нов конституционен ред. Основното предизвикателство пред българската държава в последните месеци на 1989 г. и началото на 1990 г. беше запазването на конституционния и правовия ред в страната, запазването на гражданския мир, защото в условията на започналия преход се появиха радикални движения и радикални политически сили, които си поставиха за цел в своите политически програми осъществяването на акт на исторически реваншизъм, на мъст, на физическа разправа с политическите опоненти и противници. Това криеше огромна опасност българското общество и държава да бъдат хвърлени в тежки сблъсъци, включително с фатален изход. В резултат на споразуменията на кръглата маса беше стигнато

събрание и изработване на нова Конституция на страната. В този смисъл и като обобщение на тази първа част от нашия преход, считам, че би било обективно да се каже, че българското общество, заедно с управляващата дотогава партия, проявиха необходимия разум, необходимия баланс, необходимата историческа отговорност и успяха да избегнат най-опасните и най-рискованите моменти, които тогавашната политическа обстановка предполагаше. Премина се към мирния преход в България. Това е основното постижение, струва ми се, на политиците, на политическите партии, които след месец ноември 1989 г. започнаха изграждането на демократичната политическа система в България. Мирният преход в България е постижение, което беше подпечатано с изработването на Конституцията от 1991 г. Подчертавам, че Великото народно събрание беше резултат от безпрецедентен акт на консенсус между политически сили, които в своите платформи често пъти изповядваха радикални политически възгледи и радикални идейни убеждения. Постигането на този консенсус беше общо усилие и всеки опит тези трудни за България месеци, тези трудни решения да бъдат ревизирани и върху тях да се наслагват оценките за последвалите неблагополучия на българския преход са неоправдани. Българската Конституция от 1991 г. и до днес

продължава да създава възможности за развитието на българската демокрация, за укрепването на многопартийната система и за функционирането на българската държава на съвременните, модерните принципи на държавното конституционно устройство и на либералната държава. През 1991 г. се зародиха радикалните елементи, радикалните движения в българския парламент, които откровено проповядваха бойкот на проекта за Конституцията и които напуснаха Великото народно събрание. Ние няма как да си затворим очите пред тези новопоявили се политически радикали. Какво предлагаха радикалните политически сили и радикалните политици на прехода? Предлагаха да не се приема Конституция; предлагаха в България да се провеждат избори, докато се постигне пълна победа на демократичните сили; предлагаха в България да се проведе форсирана на сто процента приватизация, без оглед на фактическото състояние на икономиката; предлагаха в България да се въведат – и тук става въпрос за първото правителство на демократичните сили, предлагаха разрушаване на колективния характер на българското селско стопанство чрез провеждането на Закона за реституцията на земята. Всичките тези предложения на радикалните, на крайните политически сили в България – една част от тях бяха реализирани, една част се натъкнаха на съпротивата на по-голямата част от демократично мислещите български граждани. През 1997 г. – най-критичният момент, струва ми се, за българския преход, беше разгромен българският парламент и българският парламентаризъм беше поставен на изпитание. В тези години българската демокрация не просто оцеля, тя се утвърди. Тогавашната десница прояви разум и не се поддаде на призивите на радикалните политически сили за забрана на политически партии. Ние трябва да си припомним, че в хода на българския преход неведнъж беше издиган лозунга за забрана на политически партии. В рамките на прехода винаги е имало радикални политически нагласи, граничещи с политически екстремизъм. И тука, струва ми се, е второто основно постижение на нашето политическо развитие в последните 27 години, 27 години, а именно изолирането на радикалните политически елементи, които в хода на българския преход жадуваха за друго общество, жадуваха за друга държава, жадуваха за разрушаване на конституционния ред. Няма как от българския преход да бъде изолирана икономическата промяна. Тя беше част от него. Става въпрос за известната на всички приватизация или за преминаването на огромни по своята материална същност и финансови измерения държавна собственост. Историческата истина е, че тя беше приватизирана във второто правителство на десницата с министър-председател Иван Костов с подценяване на материалните активи

Две минути пресрочвате, ще трябва да… ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: През това време разцъфтя организираната престъпност, която трайно навлезе през годините в българския политически живот.

Моля Ви да напуснете трибуната, за да не Ви отнема думата. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Цветанов си позволяваше през цялото време да ми прави забележки по време…

Заповядайте по начина на водене, господин Цветанов. Вие сте част от ръководството на българския парламент. Имаме Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Ако всеки един от нас нарушава този Правилник, какъв законодателен орган говорим, че сме ние?

Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република Моля да запазите тишина в залата! Седнете си на мястото, господин Стойнев! Заповядайте, господин Зарков. Заемете си местата! Моля да си седнете по местата! Няма да Ви дам думата, господин Зарков, докато не заемат народните представители местата Имате думата, заповядайте. Вие сте председател на българския парламент. Не позволявайте на никого, който и да е той, да Ви крещи и да Ви казва с този тон какво да правите и как да водите заседанието! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Искаме обективност – 13 минути беше и предишната декларация! Уважаеми господин Председател,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Представям на Вашето внимание: „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Освобождава Николай Кирилов Петров като министър на здравеопазването. 2. Избира Кирил Миланов Ананиев за министър на здравеопазването.“ Ще си позволя с няколко думи да представя господин Ананиев, макар че той е добре познат в абсолютно всички среди – в изпълнителната, законодателната, местната власт, с дългите години, когато добросъвестно е работил в сферата на публичните финанси. Кирил Ананиев е роден на 2 юли 1955 г. Започва работа в Министерство на финансите през 1980 г., след като завършва специалност „Финанси и кредит“ в УНСС. Специализира в областта на финансирането на социално-културните разходи в същия университет, както и в областта на реформата в здравеопазването в Чикаго, Съединените американски щати, както и в областта на реформа в здравеопазването. Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи“ и заместник-министър на финансите през три последователни правителства в периода 1998 – 2009 г. Бил е също и секретар по финансовата политика в администрацията на президента на Републиката между 2009 и 2011 г., както и съветник към Политическия кабинет на министър-председателя между 2013 и 2014 г. От месец август 2014 г. до месец януари 2017 г. е заместник-министър на финансите, а в служебното правителство от 27 януари 2017 до 3 май същата година е министър на финансите на Република Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Колеги, имате думата за изказвания. Откривам разискванията. Заповядайте.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми господин Ананиев! Предстои ни да гласуваме оставката на министъра на здравеопазването и да изберем нов министър на здравеопазването. Рутинна процедура по време на управление на правителството на ГЕРБ. Случва се през няколко месеца, нищо ново. Вчера обаче министърът на финансите господин Горанов направи едно пророчество, предсказание: „Не се е родил още човекът, който ще оправи българското здравеопазване“. Бих го приел, обаче ако след това изречение сложим запетайка: „Не се е родил човекът, който ще оправи българското здравеопазване, член или симпатизант на Политическа партия ГЕРБ“. Защото Политическа партия ГЕРБ няма концепция и стратегия за развитие на българското здравеопазване. Що се касае за смяната нищо ново. Вторият човек в администрирането на здравната система в България, председател на Надзорния съвет става първи – министър на здравеопазването. Нормално. Обаче, господин Ананиев, Вие имате доста тежко наследство. Има няколко основни проблема, които Вие трябва да ги знаете. Вие преминавате от другата страна на бариерата. Вие ще се срещнете със страдащите български граждани и трябва да намерите средствата за тяхното лечение, което е трудното. Вие ежедневно ще бъдете с болката на българските граждани. Вие влизате в една среда, в която основният проблем е липсата на нормативна база. Хаос, както каза досегашният министър на здравеопазването при неговото встъпване. Защото основните структурни документи, Националната здравна карта и основният пакет липсват. Вие имате едно наследство от 500 милиона задължения на държавните болници. Не искам Вие да бъдете министърът, по времето на който те ще бъдат фалирали. И накрая, но много важно. Вече няколко министри ни обещават, че ще се случат тези 83 млн. европари, европари, които ще реновират спешната помощ в България. С тези пари трябва да бъдат закупени 400 линейки. От 2013 г. те не се закупуват. Линейките станаха вече на девет години, те изчерпаха своя капацитет. Правителството на България не предвижда капиталови разходи за реновиране на спешната помощ. В началото на своя мандат министър Петров каза, че реновирането ще стане до края на тази година. Преди няколко седмици той ни каза, че ще се случи законово през следващата година, но реално ще се случи през по-следващата година. С това искам да Ви кажа, че трябва да обърнете спешно внимание на спешната помощ.

Няма. Други изказвания? Заповядайте, професор Михайлов. След него – д-р Джафер. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Ананиев! За съжаление атмосферата на Вашето встъпване беше сериозно нарушена. Аз не искам да я коментирам, но е тягостно наистина в такава атмосфера да поемате един от най-невралгичните постове в държавата постът на министъра на здравеопазването. Още повече, че действително честата смяна на министри – не искам да изброявам колко през последните години, а Вие сте седмият точно, подсказва тежестта на проблема, но подсказва и липсата на визия за решаването на този проблем. И за да не говорим отвлечени неща, разчитайки на това, че Вие, както споделихте, сте били четири пъти председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса и дългогодишен член на този Управителен съвет, имайки предвид, че в така конструираната държава Националната здравноосигурителна каса представлява нищо повече от една „касичка“, която се контролира от Министерство на финансите чрез Министерство на здравеопазването, а не е обществен орган, какъвто е призована, аз си позволявам да се обърна към Вас в един много отговорен и за Вас и за нацията момент.

както и големият бюджет на държавата, който финансира дейността на Министерството на здравеопазването. И да споделя с Вас някои тревоги на цялото общество и на цялата професионална общност, с която се надявам Вие да се съобразите. Първата е липсата на балансираност между болнична и доболнична помощ. Това беше изтъкнато в парламентарната зала. Надявам се с Вашето участие като финансист и то професионалист от висока класа, това да се случи между първо и второ четене. На второ място двата абсолютно неприемливи, както за професионалната общност, така и за нацията мораториума за налагане на липсата на възможност за сключване на договори за нови дейности, нови клинични пътеки, а също така и Мораториума за недопускане до българския пациент, до българския гражданин на иновативни средства през новата 2018 г. Още повече, че по данни на Националната здравноосигурителна каса не повече от 25 милиона са необходими за новите медикаменти, които ще навлязат за застрашаващи живота заболявания през 2018 г. Тези два момента са изключително невралгични, изключително сериозни и, повярвайте ми, те ще пропукат бента на националното търпение и могат да отприщят национално презрение. Затова не си позволявайте като дългогодишен член на Управителния съвет на Касата и като бъдещ министър да се допуснат такива грешки, които никога през кратката история на демокрацията на България – 28 години, не са били допускани от никое правителство. Колкото като принципал, аз бих си позволил да Ви обърна внимание само на две програми, които са изключително важни в Програмата на Вашето министерство. Първата Програма е за обслужване на граждани в особено състояние и специално за български граждани, които се намират в отдалечени и трудно достъпни райони. Тази програма по разчети на Вашето министерство обхваща една много сериозна цифра: милион и шестстотин хиляди души. Цифрата на финансиране обаче е силно занижена и ние ще имаме конкретно предложение в тази насока за подпомагане на здравеопазването в тези толкова сериозни и невралгични региони на страната. Програмата за производство на кръв и на кръвни продукти. Това е част от националната сигурност в България. Едва ли има човек в тази зала, чиито близки не се е налагало да бъдат кръвопреливани, а ако Ви цитираме какъв е броят на засегнати пациенти от така наречения „инфузионен хепатит“ – хепатит, който се пренася от кръвопреливането при недобре менажирани кръвни продукти, това е една много сериозна брънка, един пропуск все още, който съществува в системата на набирането на кръв и кръвни продукти в България и представлява действително сериозна част от националната сигурност. Там се налага да бъдат взети конкретни и необходими мерки. И не на последно място, по отношение на дейността на Министерството, бих обърнал внимание на Програмата Ви за административни дейности. Трябва да Ви споделим, че акредитацията на болниците такава, каквато тя се извършва в момента, е абсолютно остаряла, архаична и неотговаряща на съвременните изисквания. Това трябва да бъде генерално променено. А по отношение на качеството на медицинската дейност – проблем, който е изключително важен за огромния ресурс, който харчи здравеопазването в момента, е необходимо Агенцията за медицински одит да бъде териториално разширена по територията на цялата страна, за да може тя да контролира медицинската дейност на всички лечебни заведения в България. Завършвайки, господин Ананиев, има два сериозни въпроса, които бодат очите на всички хора, които се занимават професионално със здравеопазване в България. Първият въпрос е моделът на финансиране на системата на здравеопазването. Вторият въпрос е демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Молим Ви, обърнете се към тях! Тогава ще получите нашата подкрепа за един професионален и обществен дебат. Не се ли обърнете към тях, проблемите ще бъдат много и за Вас, и за цялото общество. Благодаря Ви, господин Няма. Доктор Джафер, заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми господин Ананиев, уважаеми народни представители! Признавам, че се чувствам изключително некомфортно при всяка оставка и гласуване на оставка на министъра на здравеопазването и избор на поредния министър. Сигурна съм, че толкова некомфортно се чувстват всичките ми колеги от Комисията по здравеопазване и гарантирам, че така се чувстват всички колеги от нашата парламентарна група. Още по-некомфортно обаче е това, че в системата на здравеопазването не се вижда изход от тази ситуация, от безизходицата. Още по-дискомфортно е това, че българският пациент продължава да остава недоволен от системата, че е най много доплащащият от джоба си, дори и да е здравно осигурен, че е най-късно диагностицираният. Още по-некомфортно се чувстваме от това, че работещите в системата работят в некомфортна среда, защото са заплашени от априори заложените конфликти и са едни от най-ниско заплатените с малко изключения. Финансовият министър заяви, че системата е неефективна, но ефективността на системата не зависи от лекарите, които работят в тази система. Зависи от управляващите. Зависи от тези, които дават насоката. И когато не е ясно какво ще се случи в тази система, нещата изглеждат такива – през пет-шест месеца обсъждаме поредната оставка. Днес Финансовото министерство ще вземе на ръчно управление Министерство на здравеопазването – за добро или за лошо. Всички се надяваме резултатите – и за пациентите, и за лекарите да са по-добри. В заключение, нищо лично, господин Ананиев! Няма да подкрепим Вашата кандидатура! Опровергайте скептиците, че нещо в системата може да се промени при това към по-добро. Остава тези, които днес ще Ви подкрепят, да подкрепят мерките, които ще предложите по-нататък за непопулярни реформи, защото те трябва да са непопулярни, ако искаме да оздравим системата. Желая Ви успех! Имаме принципни съображения. Надяваме се да се случи

Това, което се случва днес в залата на Народното събрание, е ярък образ на управлението на ГЕРБ и на лицето на Бойко Борисов, а то е следното: Първо, министър-председателят Бойко Борисов нарушава системно Конституцията и законите на страната. Ето, Конституция и Правилник на Народното събрание (показва ги). Уважаеми господин Дончев, който отсъствате! Вие с какво пълномощно представяте тук кандидатура на здравен министър, след като Конституцията и законите на страната казват, че това го прави министър-председателят единствено? И не е допусната друга възможност. Кога министър-председателят Бойко Борисов Ви прехвърли пълномощията си на премиер? Вашето предложение, господин Дончев, тук е нелегитимно по смисъла на Конституцията и законите на страната. Второ, министър-председателят Борисов системно руши институциите в страната. Не за първи път, но сега е изключително ярък образ, защото се приема член на кабинета му, той зачерква Народното събрание като институция в България, и то най-висшата в парламентарната Република. После не се сърдете, че парламентът е с най-ниското доверие в страната. Не Ви ли е унизително, бе, колеги от ГЕРБ, Вашият министър-председател Вас не уважава? Оставете опозицията, Вас не уважава с присъствието си! Да не споменавам какви определения Ви е давал като народни представители.

Много е добър на снимки, на усмивки, на прегръдки и пиар. Но когато трябва да се носи отговорност, се крие. Питам го задочно, защото знам, че ни гледа Господин Борисов, защо посочихте д-р Петров за министър, след като от март месец 2017 г. знаете знаете! – за проверката на Сметната палата и за прокуратурата, за това, че е сключвал договори, с които е облагодетелствал близки до семейството си хора? Вие сте го знаели и въпреки това сте го предложили! Ето още един елемент на лицето на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов. За Вас, колеги, конфликтът на интереси, облагодетелстването от властта нямат никакво значение. Това за Вас е нещо нормално!

Втори въпрос, господин Борисов: след като подаде оставка д-р Петров, масово и експерти, и лекари, депутати от ГЕРБ и министри от ГЕРБ, казаха, че той е станал жертва на игра на лобита в здравеопазването. Вчера, когато обсъждахме бюджета на Здравната каса, доживяхме депутат от ГЕРБ от Здравната комисия да каже: „Тук, в залата, не присъства министър на здравеопазването, защото в здравеопазването има много интереси“. Това беше казано от тази трибуна. Господин Борисов, защо приехте тази оставка и чий интерес обслужихте с нея? Ако тезата, че д-р Петров е жертва на лобистки интереси, то Вие чии интереси обслужихте като приехте тази оставка? Е, затова го няма тук! Защото трябва да каже защо го назначи, след като е в конфликт на интереси и му тече прокурорска проверка и защо го освободи, след като си натиснат от лобита и кои са тези лобита. Това не го казваме ние, Вие го произнесохте че е въпрос на интереси! Какво предлагате с кандидатурата на господин Ананиев? Ами, нищо! Той и сега е в Надзорния съвет на Здравната каса, той е част от проблема и сега в здравеопазването. Какво ще се промени с избирането на този или онзи здравен министър? За осем години, колеги от ГЕРБ, сте сменили седем министри на здравеопазването – по един на година! Какво показва това кадрова немощ или министрите се сменят под натиска на това или онова лоби? Ето, още една характеристика на лицето на ГЕРБ и на Бойко Борисов – решенията не се взимат в интерес на системата, не в интерес на пациентите и не в интерес на обществото, а на това или онова лоби и което надделее, този здравен министър му слагаме – до следващата година, седем за осем години. През това време закрити болници, хората нямат достъп до здравеопазване, умират по улиците, лекарствата – на бомбастични цени (шум и реплики от ГЕРБ), фармацевтична мафия и всичко останало. Това, което днес се случва, е обобщение на образа на ГЕРБ, на модела на управление на ГЕРБ и на личния образ на Бойко Борисов. (Възгласи: „Браво, браво!“

не мога да разбера основанията, на които се позовавате в този дебат, изисквайки личното присъствие на министър-председателя по това предложение, цитирайки също така конституционни текстове или текстове на Правилника? Нека да четем чл. 84, т. 6 на Конституцията: „Народното събрание избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение Министерския съвет.“ И оттам нататък извършва промени. Ето го предложението на министър-председателя на Република България господин Борисов. Това предложение беше представено от заместник министър-председателя Томислав Дончев (викове и реплики

„Членовете на Министерския съвет имат право – имат право! – да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги, когато я поискат“. Това е право, уважаеми колеги! Това не е задължение! Не бъркайте с парламентарния контрол. Парламентарният контрол е съвсем друг институт, който в този случай няма нищо общо. Предложението е валидно, оформено е надлежно и би следвало да се разглежда максимално добросъвестно без да се ескалира напрежение или да се спекулира с действителните факти и обстоятелства. Благодаря Ви.

смятам, че това, което беше казано от Дани Кирилов, е юридическата страна. Вие винаги, когато излизате от тази трибуна, можете да представите нещата толкова популистки и толкова неаргументирано, че може действително да внесете определено внушение във Вашата парламентарна група. Но, госпожо Нинова, когато имате страх във Вашата парламентарна група да вземате ясни политически решения за това дали един народен представител обижда българските граждани и нарича 80% от тях „дебили“, това е страх! (Ръкопляскания Когато Вие толерирате Ваши кандидати за народни представители в студиото да се отнасят с неуважение към хората, които са репресирани от комунизма, ето, това е страх! Защото Вие не можете да вземете никакво ясно, аргументирано политическо решение, за да се разграничите от тези неща, които са неестествени и не трябва да ги има в българския политически живот. Да наричате министър-председателя Борисов „страхливец“, смятам, че е доста смехотворно. Защото Вие самата не може да вземете никога ясното управленско решение, за да дисциплинирате Вашата парламентарна група, за да няма депутати, които да обиждат българските граждани. Защото след това изказване, което направи професор Иво Христов, който между другото е един много ясен радетел на демокрацията в началото на демокрацията. Защото днес говорим за 10 ноември. за тишина в залата! ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …на господин Лучников относно приватизацията и приватизационните неща как трябва да се случат в България. Сега обаче отиде в другата крайност и стана не европеец,

и те казваха, че трябвало да има референдум за НАТО и за Европейския съюз – 10 години след като сме влезли в Европейския съюз! Ето, това е страх! Ето, това е липса на политическа позиция, за да се разграничите от тези си народни представители, които уронват престижа на страната и ни отдалечават от европейските ценности!

За дуплика, госпожо Нинова, заповядайте. Уважаеми господин Цветанов! Типичен е за Вас този тон, но това е супер елементарна манипулация! Не го правете, защото е още един елемент от принизяването на авторитета на парламента.

да бъдем на малко по-високо равнище! Ние с Вас можем да дадем тон за това, но да настояваме пред изпълнителната власт, която и да е тя – днес е Бойко Борисов, утре ще е някой друг, тази изпълнителна власт да уважава законодателната власт, защото това са принципите на Конституцията, на разделението на властите и на парламентарната република. Сигурно формално – ако започнем да четем Конституцията, ще видим, че писменото предложение на министър-председателя е направено формално. Да. Но аз питам: с кой законодателен акт министър-председателят е упълномощил Томислав Дончев да изпълни неговите задължения по Конституция? Дайте да не се формализираме върху това. (Възгласи от ГЕРБ: „Ааа!“) Факт е! Вдигнете малко равнището. Можем да спорим по текстовете на Конституцията до утре – с нищо няма да допринесем с това за демокрация и правова държава. Щом Вие сте готови да се самоунижавате, като приемате това отношение на министър-председателя към парламента, правете го. Лошото е, че освен върху Вас, това унижение пада върху институцията. Ние не сме готови на това унижение и собствено, и на институцията. Хвалете го колкото искате! Оправдавайте го с Конституция и с правилници! Не можете да отмените факта, че този човек не идва на парламентарен контрол. Не идва, когато си предлага министрите. Не идва вече и на блицконтрол, и че това е системно отношение в продължение на осем години от министър-председателя Бойко Борисов към институцията Парламент. Това е факт! Прогледнете! Ако не искате публично, съберете се и говорете с този човек. Обяснете му,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважеми министри! Нормално е премиерът Борисов да не е днес, тук, в тази зала, тъй като се говори за провала на ГЕРБ в здравеопазването. Какво да обясни? си въпроса: каква е причината? Дали неумението на Борисов да си избере подходящ здравен министър, или Вашата неспособност да управлявате сектора? Мисля си, че причината е една и тя е Вашето нежелание да се противопоставите на интересите на големите фармацевтични компании, на Вашето нежелание да проведете каквато и да е реформа в сектора, на Вашето нежелание да се противопоставите срещу големите частни интереси, на нежеланието Ви да спрете източването в системата. Само така мога да си обясня и тази поредна смяна на министър, защото всеки път се опитвате да ни пробутвате едно и също. Сега чувам как, видите ли, господин Кирил Ананиев, безспорно с добра биография и авторитет, между другото се чудя как се е съгласил да приеме тази позиция, той щял да бъде спасителят. Всеки път сменяме министъра и обясняваме как започваме реформите и как от утре нещата стават по-добри, за да не се промени нищо. Седем пъти въртим едно и също, но продължава източването на системата, само властта на господин Горанов –защото виждам, че ме следи внимателно, става все по-голяма и по-голяма. Кадровата банка на Министерството на финансите явно е доста впечатляваща. Категорично възразявам срещу това, в момента кандидатурата на господин Ананиев да ни се предлага като човека, видите ли, който щял да реши проблемите на здравеопазването, защото бил финансист и щял да въведе контрол и правила. Господин Ананиев в момента е председател на Националната здравноосигурителна каса, която това й е работата. Между другото, бюджетът на Касата за следващата година е 3 милиарда и 800 милиона и Вие ми казвате, че ще го извадим от Касата, където е договорното начало, където е контролът на разплащанията и ще го сложим министър, където бюджетът е няколкостотин милиона и там щял да прави по-голям контрол. Не! Вие го вадите от мястото, където в момента прави контрол, защото и като заместник-министър по финансите прави контрол точно там. там. Отговорът беше, той щял да прави политики като министър. И това не е вярно! Политиките за здравеопазването се правят тук от тази зала и от мнозинството, което го избира, ако има, разбира се, желание. Пак казвам, да го направи, да се противопостави на тези интереси,

Каква е равносметката? Може да попитате българските граждани дали са доволни от това. Каква е причината да се стигне до всичко това? Липсата на контрол и на каквато и да е регулация! За мен днес е важно господин Ананиев да излезе тук и да даде отговор на редица въпроси. Ще си позволя да отправя няколко към него: готов ли е да сложи край на този криминален реекспорт на лекарствени продукти? Вие знаете много добре, че се изписват с рецепти на фалшиви пациенти, плащат се от Касата и след това се изнасят навън? По оценки това са 200 – 300 милиона загуби. По времето, когато Вие сте в Касата, господин Ананиев, средствата за лекарствени продукти тази година ще надвишат предвидения бюджет със 100 милиона и всяка година продължават да растат – даже близо 200. Няма да говоря за реимбурсната политика, прогенерични и други неща. Всеки министър, когато се прави промяна, идва тук с още едно обещание. Искам да чуя и Вашия отговор на този въпрос. Всеки обещава нови финансови правила, по които ще работят болничните заведения и от всеки министър започваме да чакаме тези правила, но единственото, което се случва, е само смяна в бордовете на управление на тези болници. Фактът е, че дълговете растат ли растат – в момента са над 500 милиона. Въпросът ми е: какво ще направите по този въпрос? Как ще го решите? От тези 500 милиона знаете, че 150 милиона вече са просрочени. Защо разходите за болнична дейност, погледнете дори тази година,

тук, днес, трябва да кажете как ще решите тези въпроси преди да получите доверие или недоверие от тази зала. Не може през 2000 г. да има един милион хоспитализирани болни в България, а в момента те да бъдат два милиона и

БОЙЧЕВ: Господин Ананиев, искам да разбера какви са Вашите намерения по този въпрос? Смятате ли да внедрите Националната здравноинформационна система, електронната рецепта, електронната здравна карта, електронното досие на всеки един от нас? Ще поемете ли ангажимент да направите това? Искам ясен отговор на тези въпроси. Този отговор Вие трябва да го имате и от мнозинството, което евентуално ще Ви подкрепи тук, за да сте наясно какво правите. Господин Ананиев,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Бойчев, преждеговорившите Ви колеги заявиха тук, в тази зала, от сутринта, че няма да подкрепят избирането на номинирания за министър на здравеопазването господин Ананиев. Това е позицията на Вашата парламентарна група, а Вие поставяте въпроси и казвате, че искате да чуете отговорите, за да за да получи господин Ананиев доверие. Вие предварително заявихте, че няма да подкрепите избирането на господин Ананиев за министър. Що за лицемерие?! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Втора реплика?

Господин Лазаров, ние така разбираме парламентарната демокрация – място, от което се задават въпроси и се дължат отговори на тези въпроси. Защото не може една министерска смяна да мине така, както Вие искате, без разговор за провала в здравеопазването. Този отговор се дължи на всеки български гражданин, който си плаща съвестно здравноосигурителните вноски в момента. Нима той не трябва да знае каква ще бъде политиката на новия министър? Нима не трябва да знае какви ще бъдат неговите приоритети? Нима не трябва да стане ясно какви ще бъдат неговите ангажименти? Това, срещу което възразих – срещу опита Ви седем пъти да се опитвате наново всеки път да ни обяснявате, че всяка смяна ще започне реформата и промяната в здравеопазването и така до следващата смяна, за да не промените нищо и за да продължат да изтичат парите в здравеопазването,

Първо, искам да започна с това, че няма да обидя нито един от членовете на Министерския съвет, за да не ме изгоните от залата. (Оживление.) Второто нещо, което искам да кажа, е, че въобще не съм изненадан от факта, че дискусията по избор на нов министър на здравеопазването протича по този начин. Винаги такава дискусия е разгорещена, защото вместо всички в тази зала и всички, които са седнали тук, да си посипем главата с пясък и да признаем, че всички, които управлявахме и управляват този сектор, се провалихме, ние се чудим кого да обвиним. Защо казвам това? Искам преди това да се позова на една стара китайска мъдрост за това дали котката трябва да бъде бяла или черна – важното е, че тя трябва да лови мишки. За съжаление обаче, вместо да лови мишки, да лови престъпници в системата, министрите на здравеопазването, които бяха досега, сами попадаха в капана. И това е големият проблем. Това е големият проблем, защото министърът на здравеопазването е този, който трябва да предложи политиките в сектора, които да ограничат кражбите, за които говори министърът на финансите. Когато говорим за кражби в системата на здравеопазването и когато имаме цялата власт, господин Министър, трябва да сме наясно, че притежавайки инструментариума на контрол и цялата власт, трябва да бъдем така добри да посочим тези, които имат корпоративни интереси. Защо Надзорният съвет на Касата например не посочи тези интереси, не ги назова директно? Нали в Надзорния съвет на Касата са двама заместник-министри на здравеопазването, един заместник-министър на финансите, който е председател на Надзорния съвет, и шефът на Националната агенция по приходите, както е записано в Закона за здравното осигуряване? Какъв е проблемът да не се посочат корпоративните интереси и да се вземат мерки? Оттук тръгвам към дискусията, която за кратко беше актуална в обществото преди избора на новия министър на здравеопазването: какъв трябва да бъде профилът на министъра дали трябва да бъде лекар, или трябва да бъде мениджър, икономист, финансист, мениджър, който да може да управлява здравеопазването? За нашата парламентарна група този въпрос отдавна е решен. Аз като лекар много трудно преживях този катарзис да променя мнението си, че лекар трябва да управлява тази система, но имаме резерви към това мениджър да управлява тази система. Ако е мениджър с политически качества – това е най-добрият вариант. Защо казвам това? Защото здравеопазването е политика. Медицината е наука, медицината се прави в лечебните заведения, в научните институти. Здравеопазването е политика и трябва да се прави тук – в тази зала, и в Министерския съвет. Ако разберем всички в тази зала това послание, трябва да имаме очаквания към новия министър на здравеопазването, че ще провежда политика, която да бъде в Министерския съвет и в Народното събрание одобрена с консенсус. Неслучайно нашата парламентарна група говорим за надпартиен консенсус. Ясно е, че нито една парламентарна група сама не може да се справи с този въпрос. Затова за нас този профил, който е определен сега за министър на здравеопазването, е приемлив от гледна точка на това, че господин Ананиев притежава част от качествата или по-голямата част от качествата, за които говорих преди малко. Искам да завърша с това: първо, да пожелая успех на новия министър, и второ, да му пожелая, прекрачвайки прага на министерския кабинет, да не види отзад табела „Добре дошли в ада!“.

профила на този нов кандидат за министър – все още не е министър, предстои да гласуваме – защото според мен не неговите мениджърски качества са тези, заради които са го номинирали, а защото това е нормалното продължение на политика в здравеопазването без реформи, в която болниците са търговски дружества. „Нормално е, когато едно търговско дружество е на загуба, собственикът да си изпрати един ревизор там, за да се затегнат разходите. Нормално е това да се случи с рестриктивни мерки. Нормално е да се спрат и парите за онези болници, които не са на печалби, докато те са търговски дружества. Така че дали ще бъде

Дали ще бъде до края на тази година, малко остана, дали ще бъде до средата на другата година – пак ще има смени на министри на здравеопазването и пак ще си говорим тук. И пак в следващия бюджет, ако Вие сте на власт, вече няма да са четири, ще бъдат пет милиарда за здравеопазване и още повече болни. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Ерменков, впечатлен съм от Вашата реплика. Тя е последователна позиция на Вашата парламентарна група за това дали лечебните заведения трябва да бъдат търговски дружества или не. По този въпрос дискусията винаги е била сложна и трудна, но кажете ми чисто търговските дейности в лечебните заведения по кой закон трябва да бъдат регистрирани в България? Това, първо. Второ, не е вярно, че медицинската дейност е търговска дейност, защото тя е уредена по Закона за здравното осигуряване. Медицинската дейност е уредена по съвършено различен начин от принципите на Търговския закон. Това трябва да го знаете. Не съм убеден, че го осъзнавате напълно, защото начинът, по който го казахте, не показва това. На второ място, пак повтарям, ясно е политическото послание за избора на такъв кандидат за министър на здравеопазването. Очевидно е, че очакванията към него са да реализира по-скоро фискални мерки, да реализира мерките на правителството, очакваните мерки, за да може да се оптимизира финансовият ресурс. Неслучайно използвам думата „оптимизира“, за да не използвам думата „ограничава“. Най-неправилната политика в здравеопазването е да се увеличават разходите, когато те са наложителни, когато те са разумно извършени. Затова аз очаквам от новия министър на здравеопазването да покаже кои са корпоративните интереси в здравеопазването и заедно всички в залата, приемайки законодателството в сферата на здравеопазването, да ограничим тези корпоративни интереси, да затворим тези вратички и да затворим онези вратички, които бяха извършени примерно през 2010 г., когато така нареченият „преходен остатък“ в бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше прехвърлен в Министерството на здравеопазването. Отговор на този въпрос все още няма. Благодаря, уважаеми д-р Адемов. Други изказвания? Господин Колев, заповядайте. ГЕОРГИ Уважаеми колеги, госпожо Председател, уважаеми господа министри! Само да се замислим с каква лека ръка ние се лишаваме от кадри, доказали се на световно ниво. Един доказан професионалист, постигнал чудесни резултати в дейността, с която се занимава, чудесни резултати във Военномедицинска академия с 200 милиона задължения, които са стопени за кратък период от време, доказани икономически резултати в здравеопазването – там, където търсим такива икономически резултати! Професионалист, който знае да изгражда екипи, професионалист, който направи първи стъпки за стабилизиране финансовата дисциплина в Министерството на здравеопазването и в здравния сектор.

един морален акт, според ген. Петров. Да, направи го, морален акт, но струваше ли си да се лишим от такъв професионалист? Затова с един позитивизъм искам да се изкажа сега – всички ние да разберем, че такива хора

Моля да ме извините за неопитността. Декларирам такъв конфликт на интереси, ако това би Ви успокоило. Но къде са думите за ген. Петров от Ваша страна? Къде са думите за човека, който със своите доказани резултати във финансовата част на Военномедицинска академия беше пример как това може да се случи в Министерството на здравеопазването? Къде са думите? Няма ги. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Колев. Други изказвания? Заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, кандидатурата на Кирил Ананиев е първата кандидатура за здравен министър с профил, който отговаря на вижданията на ДПС за здравен министър. (Оживление.) От 2005 г. ние смятаме, че здравният министър, който трябва да промени системата и да проведе тази реформа, която е нужна на системата на здравеопазването, трябва да е икономист, в частност финансист с опит в управлението на здравните процеси. Кирил Ананиев напълно покрива този профил. Защо обаче ще гласуваме „против“ кандидатурата? Много просто. Казахме го и вчера, и онзи ден, и при обсъждането на бюджета, и при обсъждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Системата се нуждае не само от нов министър, който наистина да разбира от от финанси, от бюджет, от икономика, от пазарни взаимоотношения, от конкуренция, за да сложи ред, но се нуждае и от политическа воля на управляващото мнозинство, а и не само на него – от обща политическа воля за реформа в този най-важен обществен сектор. Няколко пъти вече имахме възможност да Ви изложим нашата позиция по този въпрос. Разказахме Ви какво сме правили в миналото, докъде сме стигнали, какви грешки сме допуснали. Тук се каза, че ГЕРБ носи вина за тежкото състояние на този сектор. Аз ще бъда коректен. Всички носим вина за тежкото състояние на този сектор – всички политически партии, които сме участвали в управлението на страната през годините, в които нямахме смелостта да се противопоставим на модел, който го няма никъде в Европа и в света. Нямахме смелостта да реформираме една система – единствената система, в която има остатъци от планов модел, командно-административен модел на регулиране на пазарни взаимоотношения. Пак ще повторя – здравеопазването не може да бъде подложено на подложено на пълна пазарна регулация. Там трябва да бъдат вкарани квази пазарни отношения, но трябва да бъде направено така че да ги има. Основното взаимодействие между финансиращата част и медицинската част трябва да бъде на пазарен принцип. Изборът кой да ни управлява парите трябва да бъде на пазарен принцип – да има избор.

защото всички стигнахме до консенсус, че много трудно се осъществява контрол върху пазарните субекти, които са държавна собственост, че най-добър регулатор е пазарът, че най-добрият регулатор е конкуренцията. И този сектор не прави изключение. Ако дозирано

и те са ясни на цяла Европа и на цял свят. Няма нужда да откриваме топлата вода. Единственото нещо, което получава новият министър при встъпването си в длъжност, е един срамежливо записан текст в програмата за управление и на ГЕРБ, и на правителството, поетапно демонополизиране на Здравната каса. Кога поетапно, пък на какви етапи – един Господ знае. знае. Другото, което виждам, че му отправяте като заръка: да стане контрольор – контрольор на една система, която не може да контролира, защото тя работи по други принципи. И там принципите са такива, че над 6 милиарда, и тук също като финансисти, като бюджетари, не трябва да заблуждаваме българската общественост с парите, които болниците харчат за лекарства. Разходът за лекарства върви между 50% и 60% от общата сума за здравеопазване, няма какво да го коментираме, няма аналог никъде в света – лишава българските лекари и българските пациенти от парите, които им се полагат. Да не говорим, че става въпрос за това, че думите „бяла мафия“ имат своите основания. Другият много важен въпрос, който трябва да реши министърът, как се контролира система, в която няма реални контролни механизми. Никак. И затова министрите се сменят през няколко месеца. Ще бъде жалко специалист наистина добър професионалист, човек, който познава блестящо бюджетните процедури, бюджета, финансите, икономиката и здравните процеси, да бъде изгорен, само защото няма да му бъде даден даден политическият лост да реформира тази система. Да завърша с това, да не бъда голословен: ние от ДПС сме готови да участваме в консултации с управляващите, ако Вие пожелаете, каква да бъде системата, как да изглежда тази система във времето? Ако се пристъпи към една смела реформа, съпротивата на тези, които ще загубят от това, че реформата ще се промени, ние ще поемем ангажимент да не вземаме тяхната страна, а да защитаваме този, който ще направи тази реформа. Не може да искате повече от една опозиция. Това е подадена ръка, не за друго, а защото това е най-важната система, най-чувствителният сектор, в който потъват най-много пари, в който неефективността на изразходване на средствата е огромна и от който зависи здравето и животът на българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Реплики към изказването на господин Цонев?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Аз имам една-единствена забележка към изказването на господин Цонев и го моля да не се изпуска, както други изказващи се в тази зала, и индиректно да пришива на лекарската общност в България прозвището „бяла мафия“. Това може да коства много скъпо и на него, и на тези, които си позволяват от тази трибуна да приобщават българските лекари към едно явление, което може и да съществува,

Втора реплика? Не виждам. Дуплика, господин Цонев, заповядайте. Благодаря Ви за тази реплика. Тя ми дава основание наистина да бъда по-прецизен в изказа си. Дълбоко уважавам хилядите лекари, медицински сестри и всички, които работят в системата честно и почтено, и които благодарение на нашето нежелание да им създадем условия за работа, са едни от най-потърпевшите от тази система. Нямах предвид тях. Имах предвид малцината от тях, заедно с фармацевтичните компании – някои от фармацевтичните компании, заедно също така и с политици, администратори в Касата, които правят това. Вчера се позовах на едно интервю, което четох на Ваш уважаван колега – професор Григоров, който е участвал в създаването и на Военномедицинска академия, и на Правителствена болница „Лозенец“, който буквално каза така: „Десетина-двайсет колеги – лекари, правят каквото си искат в тази система и богатеят, всички останали са зле, както и фармациите, които участват, както и част от хората, които са ръководили тази система“ – може би за тях се отнасят тези думи. Щом ги казва един лекар, аз не мога да не му се доверя, и то такъв специалист. Но на всички останали, ако с изказването си съм ги засегнал, дълбоко се извинявам, защото ценя много техния труд. Не случайно три години съм работил по поръчение на ръководството на ДПС и по поръчение на ръководството на тройната коалиция в екипа, който трябваше да изработи нов модел за функциониране на здравната система – с желание и с обич към лекарите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Други изказвания?

Господин Адемов ще ме подкрепи. Ние сме минали през този проблем. Вижте, аз няма да взема професионално отношение, въпреки че 25 години живея с лекар, който работи По-скоро искам да кажа няколко думи: най-важното нещо, което разбрах със съжителството ми с доктор, е, че за един болен най-важното добрата диагноза, точната диагноза и оттук нататък следва лечението. Ще поздравя министър Горанов, който за първи път, слушах го в Комисията по здравеопазване, поставя една много точна диагноза на на здравеопазването. Господин Цонев е прав. Проблемът не е от вчера, не е от десет години, проблемът е от Луканов насам – продължава разграждането на системата, започната оттогава. Явно е много трудно, тъй като касае здравето на хората. Затова ще кажа: има една диагноза. Явно говорим само за пари в здравеопазването. Ако усещате, всички ползваме думата „пари“ в здравеопазването – как се налива и как не става. Явно трябва да има някакъв проблем със самите пари. Не разбирам от финанси. Няма да взема отношение, но ще взема отношение по диагнозата, която се постави. Трябва да се реши този проблем, защото, когато отидох в Германия, хората ме питаха: „Защо не в България?“ Прекрасни лекари, страхотни лекари – да запазим достойнството на българския лекар, защото всеки ден разбираме колко са важни, когато стигнем дотам. Отстрани лесно ги хокаме. Казах, че отивам там, защото сме беден народ и нямаме тази техника – специално лечение, много специална техника. Тази беднотия ще ни умори, ако продължаваме така да говорим за българската медицина. Изключителни специалисти. Затова дайте да се приобщим към тази дадена диагноза – много е точна, няма да я повтарям. Запомних я. За първи път мисля… С един много сериозен български финансист – да седнем, да направим аритметиките, да регулираме процесите, да спрем наливането на пари, да подобрим здравеопазването, да са богати българските лекари, да са щастливи, но и здрави българските граждани. Така че дайте да гласуваме доверие, а не само да се плюем политически, защото не става въпрос за политика, а за здраве – за здравето на българския народ. Дайте да дадем шанс на един прекрасен български финансист, бюджетар, малко да стегнем аритметиките. Няма да Ви кажа колко ми струваше лечението и няма да Ви казвам аз сам колко платих. Разбира се, благодаря и на българското здравеопазване, и на Здравната каса. Смятам че е излишно да се плюем, особено, когато говорим за лекари.

Има още едно изказване. Доктор Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри и кандидат-министри! Темата „Здравеопазване“ преобладаваше в тази зала през седмицата по ред причини. Първата причина беше бюджетът за здравеопазване, който обсъждахме и който в хода на негативните коментари и политически

Това гарантира финансова стабилност и аз остро се противопоставям на всички тези, че средствата, дадени за здравеопазване, са разходи. Това е инвестиция в здравето на нацията. Трябва да се търси ефективното им изразходване, но в никакъв случай здравната система не може да се отчита само, че носи разход на бюджета. Напротив, ангажимент на всички политически сили трябва да бъде инвестицията в здрава българска нация. Вторият повод за дебата по здравеопазване беше оставката на министър Петров – достоен акт на достоен човек, за съжаление, не толкова популярен във всички политически сили. Факт е, че имаше интереси, които доведоха до това той да бъде дискредитиран, и опитът за очерняне на името на един достоен български лекар беше приет от него с достатъчна сила и достойнство. Ето това е сила и достойнство. А опитите подобно действие да се използват за решаване на вътрешнополитически проблеми, за укрепване на партийни позиции или за прехвърляне на фокуса от скандалите в ежедневието ежедневието към друга тема са наистина некоректни. Най-некоректно от всичко това е да се прави политика от здравеопазването, а не политика за здравеопазването. Аз искам да подчертая, че проблемите в сектор „Здравеопазване“, разбира се, са и финансови, и организационни. Вярвам, че сме намерили подходящата фигура за министър, който ще стабилизира финансово и организационно системата, и ще следва Програмата, начертана от това управление. В тази програма, на първо място, сме заложили изграждането на Единна национална здравно-информационна система, която ще даде достатъчна ефективност, прозрачност, по-добро управление и по-добър контрол на системата. Вярвам, че всички следващи точки в програмата на управлението на „Обединени патриоти“ и Политическа партия ГЕРБ ще бъдат реализирани. Това, което липсваше в днешния дебат, разбира се, не от всички изказали се, беше и елемент на покаяние. Защото – да, ние всички сме отговорни за състоянието на системата на здравеопазване в момента, защото всички политически сили, в една или друга позиция през последните години, са управлявали този сектор. Това, което можем да намерим оттук нататък, е консенсус. Защото именно по този механизъм – чрез консенсус, чрез търсене на добрите надпартийни решения, чрез търсенето на дългосрочна визия, могат да се решат проблемите в сектор „Здравеопазване“. Затова ние днес ще подкрепим кандидатурата на Кирил Ананиев за министър и вярвам, че разумните хора в тази зала също ще го направят, защото така ще дадем добър шанс на българското здравеопазване. Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Реплики? Доктор Найденова, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги и народни представители! Взимам думата, за да не се съглася с уважаемата доктор Дариткова.

за електронно здравеопазване за 2018 г., няма да стигне дори и министърът на финансите да бъде министър на здравеопазването. Сумата е крайно малка и, въпреки че управляващите се хвалят, че това ще е достатъчно, аз мисля, че който и да е следващият министър, ще поиска още пари, стига да има политическата воля това да стане. Ако той не го направи обаче, явно действително има интереси електронното здравеопазване в България да не се случи или да се протака във времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Найденова. Втора реплика?

че проблемите не са решени в рамките на последните девет години, през които доминираше управлението на Вашата политическа сила, самият факт, че в момента дебатираме избирането на седми здравен министър, говори по-скоро, че се провежда политика против здравеопазването. И всичко положително, което се случва в момента в този много тежък край на българския социален живот, се случва, въпреки тази политика против здравеопазването. Благодаря Ви. Трета реплика? Не виждам. Дуплика – доктор Дариткова, заповядайте. Уважаеми колеги, които ме репликирахте, много съжалявам, че отново изпадате в интерпретации на отделни елементи и подробности, и в негативизъм – наистина трябва да имаме глобалния поглед върху системата. Госпожо Найденова, Програмата за информационна единна национална здравна система се реализира не само от Националната здравноосигурителна каса. Тя се реализира с европейско финансиране по Програма „Добро управление“, а там има над 600 млн. лв. Аз смятам, че в тази рамка ще може Министерството на здравеопазването успешно да реализира този проект, в следствие на което ще се изгради тази система, защото тя предполага не само обхващане на структурите на Здравноосигурителната каса, а на цялата система, която касае здравето на българските граждани. Да, факт са честите смени на министрите – имало ги е при нас, имало ги е и при Вас, когато сте управлявали. Точно това, което винаги смятам и ще продължа да повтарям, че липсва, и което

заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! Днес се навършват 28 години… Изчакайте да спре движението в залата. Госпожо Председател, имам едно предложение – да включите директно предаване.

от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Днес се навършват 28 години от историческото превъплъщение на Българската комунистическа партия в социалистическа. От основното й идеологическо клише „борци против фашизма и капитализма“ думичката „капитализъм“ отпадна и пребоядисаните комунисти се самоопределиха като социалисти, антифашисти независимо, че на всички в България е известно, че в тази страна никога не е имало фашизъм. Към датата на промяната през 1989 г. комунистическото управление вече бе обявило фалита на държавата. Огромни нейни ресурси бяха изнесени години по-рано извън страната чрез външно-търговските дружества. България въведе в действие пазарната икономика и стартира ерата на завръщане към капитализма. Този период ще се запомни с похода на „червените куфарчета“ и постепенно завръщане на „отвлечените капитали“. Първото демократично правителство бе свалено след предателството на коалиционния му партньор от ДПС. (Шум и реплики.) С техен мандат бе съставено правителството на Беров, което всички анали днес определят като „правителството на българската мафия“. Пазарните отношения от тогава до днес се определят като втория голям грабеж на български активи, приключил с фалита на банковата система през 1996 г., с 26 фалирали банки по времето на правителството Виденов – Гечев. С този фалит бяха ограбени и спестяванията на българските граждани. Ако днес надникнете в списъка на кредитните милионери, ще видите, че всички до един или са бивша червена номенклатура, или бивши агенти на Държавна сигурност. Не случайно след пладнешкия обир на изнемогващото отечество през тези първи години на псевдодемокрацията и с първоначално натрупаните по криминален път капитали, през 1997 г. стартира приватизацията. Ако днес се обявят публично имената на едрите капиталисти на България, ще стане ясно, че над 90% от тях са наследници на бившите борци против фашизма и капитализма.

Много е хубава инициативата на управляващото мнозинство – давността за приватизацията да падне и, когато говорим, и разглеждаме корупция, тези два момента – приватизацията и корупцията, да вървят и да се гледат заедно, и толкова интересни неща ще излязат, че тази част на залата пак ще е празна. Това искам да знаят младите хора в БСП и някои потомци на генерали от Държавна сигурност. Обръщам се и към господин Крум Зарков с препоръката преди да раздава с ирония съвети по студиата, да се запознае с историята на своята партия, ама не с фалшивата, а с онази паралелната история, която доведе България до просешка тояга. Ама толкова просешка, че цели два пъти се опитаха да я пробутат на Съветския съюз за 16-а република. Този ограбен народ ли, господин Христов, наричате „дебили“?! Тези 80% от него, които никога няма да Ви поверят управлението на страната, защото знаят отлично, че когато БКП – БСП управлява, държавата непременно фалира. Срещу този достоен народ ли изстреляхте автоматичния откос на омразата и реваншизма, господин Христов? Така ли възпитавате младите хора на европейска България? Вашата стрелба е позор за българската наука! Казвам всичко това заради младите хора и в другата част на залата, за да знаят защо през 2009 г. ГЕРБ наследи една обрулена и застинала в безпътица държава държава, която въпреки комунистическата съпротива до днес, е стабилен и уважаван член на Европейския съюз, безспорен лидер, уважаван и търсен съюзник от балканските народи. Построеното в първите два мандата на премиера Борисов доведе до плодовете, които днес се събират. Икономическият подем е налице. При затвърден 4% икономически ръст и очакван 105 – 106 милиарда брутен вътрешен продукт през 2018 г. е очевидно за всички, че към края на мандата си правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ ще изпълни всички обещания, които даде. И като направи това, след правителство 1, 2 и 3 няма как да не последва 4, 5, 6. А за Вас, господин Христов, спокойно, няма с тази Декларация да Ви пращаме никъде извън България. Но искам да споделя лично за Вас думите на Александър Стамболийски, изречени преди 100 години от тази трибуна. Той казва така – тук може да проверите в аналите: „За Вас, комунистите, ще отводня Бургаското езеро и ще Ви го оставя в него да си строите комунистическата държава. И ако се пръкне нещо от нея, тогава ще мислим за комунизъм в България, ама силно се съмнявам, че ще успеете.“ Е, скъпи приятели, както виждате, към днешна дата очевидно Александър Стамболийски е бил прав. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и оживление Колеги, продължаваме с разискванията по точката. Има ли изказвания? Няма. Закривам разискванията.

Заповядайте, господин Кирилов – процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Колеги, искам процедура по прегласуване и моля да съобразите следното: в този случай е недопустимо да имаме разделно гласуване, защото двата акта, двете действия са свързващи и са предпоставящи. Трябва да бъде освободен

Прегласуване, моля. Гласували 193 народни представители: за 86, против 70, въздържали се 37. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на Проекта за решение, който ще изчета: „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и… толкоз. Какво тук значи някаква си личност?!“ – Безсмъртният Вапцаров. Колегите от управляващото мнозинство така и не разбраха, че тук не става въпрос за личности. Те не разбраха, че тук става въпрос за политики, за липса на реформи в този сектор. нов министър, който току-що избрахте, така и не го чухме днес. Ние не чухме и мотивите на предложилия го господин Борисов, което значи, господин Ананиев, че Вие трябва да се подготвите бързо да преминете през това Министерство, защото очевидно престоят Ви там няма да е много дълготраен.

в личностен план – кой министър бил добър, кой не бил. Това, уважаеми народни представители от управляващото мнозинство, не беше днешният дебат, към който Вие се стремихте. Днешният дебат е, че в системата на здравеопазването ще става все по-зле и по-зле, че българските граждани няма да имат достъп до тази система. Ето затова гласувах „против“ – защото болниците фалират, защото докато има търговски взаимоотношения между лекар и пациент, тази система ще продължава да бъде рушена и да отива надолу. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, правете разлика между изказване и реплика… ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков, моля Ви, изложете мотивите за отрицателния си вот. ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Ще си позволя да Ви кажа защо съм гласувал отрицателно, като прочета нещо, което е написано от директорка на областна болница. Чета: „Аз мисля вече, че няма значение кой ще е и какъв е. Има значение дали има мандат за реформи, или мандат за фалити, а това, че системата е в колапс, е ясно.“ Следват няколко суми, които тази болница трябва да плаща – няма да Ви занимавам с тях. И продължава: „Да сте чули, че лекарите и сестрите не стигат, че се продават дипломи, че никой не иска да започне работа в областна болница, защото там се лекуват най-тежко болни?

При освобождаването на министър Маргарита Попова като министър на правосъдието министър-председателят Бойко Борисов отсъства. При освобождаването на Стефан Константинов като министър на здравеопазването министър-председателят Бойко Борисов отсъства. При освобождаването на министър Сергей Игнатов Бойко Борисов отсъства. При освобождаването на министъра на правосъдието Христо Иванов и избирането на Екатерина Генчева-Захариева Бойко Борисов не е присъствал поради ангажимент в чужбина. При освобождаването на министър Тодор Танев като министър на образованието и науката Бойко Борисов е бил в чужбина. При освобождаването на Ивайло Калфин като министър на труда и социалната политика Бойко Борисов е бил още по-далече – в Узбекистан. Уважаеми народни представители, уважаеми министри! Уважаеми господин новоизбран министър Ананиев, Вие нямате подкрепата на министър-председателя. Това е основният извод от днешната дискусия. Ще го констатирате след няколко месеца. Сега ние Ви информираме за досегашната практика на премиера в тази област, ако не сте запознат, тъй като Вие сте неизменна част от управлението дълги години. И последно,

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми господа и дами министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Искам първо да благодаря на всички народни представители за това, че днес участваха в гласуването за нов министър на здравеопазването. Уважавам мнението на всички – и тези, които ме подкрепиха, и тези, които не подкрепиха моята кандидатура. Искам да кажа, че аз ще работя с всички парламентарно представени групи в нашия български парламент. Ще работя и с гражданското общество, ще работя и със съсловните организации, и с всички други, които могат да помогнат за подобряване и развитие на сектора на здравеопазването. Секторът на здравеопазването няма цвят – той е кауза. И зад тази кауза трябва да вървим всички. Няколко думи за днешния дебат. дебат. Имаше предложения и от ляво, и от дясно, които заслужават своето внимание като дебат, като обсъждане. Защо не взех отношение? Не че нямаше как да взема отношение или че не зная какво да кажа, но съгласете се, за да поема този пост, аз съм подготвил план за действие, който обхваща комплексно всички въпроси, свързани с реформата в здравеопазването. Този план за действие се базира на приоритетите на правителството, които бяха приети, доразвити от мен в рамките на моята визия за по-нататъшно развитие на сектор „Здравеопазване“. От тази гледна точка нямаше как да започна да дебатирам отделни въпроси, например за фирмите или за контрола върху лекарствата – нещата са много сложни. В останалата част дебатът беше чисто политически. Мисля, че той допринесе за задълбочаване на напрежението в сектор „Здравеопазване“. Вие знаете, че напрежението там е много голямо от най-малката болница до администрацията на Министерството на здравеопазването и администрацията на Националната здравноосигурителна каса. Моята цел е да намаля това напрежение, да създам баланс и спокойствие в тази система. Една от първите мерки, които ще предприема след днешния избор, е да създам Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, в който да влязат честни, достойни, професионално доказали се български лекари, икономисти, специалисти, с които да водим дебат и да чертаем нещата, които трябва да се случат и които българските граждани ги искат. На второ място, ще се свържа с научния потенциал в българските висши учебни заведения – там работят много български учени, които разработват проблемите на системата на здравеопазването. Защо да не създам и съвети на министрите на здравеопазването, които са управлявали до момента, за да може и с тях да водим този дебат? Една от първите ми срещи ще бъде със съсловните организации. Предстои ни подготовка и подписване на Национален рамков договор – много важни въпроси. в рамките на краткото време, което имахме днес, можехме да говорим повече в конструктивната посока, в която си представях, че ще мине този разговор. Но независимо от всичко, отново благодаря на всички за

15 минути. След това продължаваме с парламентарен контрол.